na sljedeću točku - Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu Podnositelj je Hrvatski olimpijski odbor. Vlada je dostavila mišljenje o osnovnom materijalu te aktom od 4. kolovoza i mišljenje o ispravku izvješća. Raspravu su proveli Odbori za obitelj, mladeži šport, financije i državni proračun i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Molim predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu da dodatno obrazloži prijedlog. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče. Dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Kao i svake godine pred vama je Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora. Ono što ukratko treba reći o ovom izvješću i 2009. godini je na jedan puno širi način obrazloženo u samom izvješću. Ja ću samo proći što držim da je najbitnije. Hrvatski olimpijski odbor je krovna udruga hrvatskog športa. Objedinjuje 39 olimpijski i 31 neolimpijski savez, 21 županijski i grad Zagreb, sve zajedno 109 članica i temeljna mu je funkcija da osigura međunarodne nastupe i pripreme svih hrvatskih športaša u svim ovim savezima. I to je ono s čim se mi tijekom godine bavimo. U prvom dijelu tog izvješća vidite rezultat tog rada. Sport je vrlo egzaktna stvar. tu ili ste osvojili odličje ili niste ili ste 1. ili ste 6. i ne treba nikakve posebne analitike i dokazivanja da li je nešto uspješno ili nije. Ako pogledate izvješće vidjet ćete da u 2009. hrvatske sportašice i sportaši su osvojili oko 720 odličja, što znači praktički svakog dana u godini po dva odličja su krasile naše športašice i športaše. Nakon toga vidite i posebne programe koje smo radili tijekom 2009. godine pri čemu bi posebno istaknuo tri. Jedan je bio promocija olimpizma i olimpijskih načela kod najmlađih to je tzv. Olimpijski festival dječjih vrtića koji je u 2009. godini obuhvatio oko 15 tisuća najmlađih naših klinaca iz 337 vrtića. Drugi program je bio od sportske škole do olimpijskih igara. I treći je bio program kojim se obilježava Hrvatski olimpijski dan koji je inače svakog 10. rujna i koji je u 2009. godini koji je predmet ovog izvješća obuhvatio oko 45 tisuća naših sugrađana. Potom možete vidjeti ono što je najvažnije zapravo u ovom izvješću, to su razvojni programi i pripreme za Olimpijske igre. Posebno smo ponosni na naše razvojne programe i to iz razloga što oni obuhvaćaju najmlađe hrvatske športaše pa sve do naših olimpijskih kandidata. U 33 sporta bilo je u 2009. godini obuhvaćeno 305 športašica i športaša od 12. godine na dalje. kada netko kaže da u Hrvatskoj ne postoji sustav sporta, to jednostavno nije točno. I sva odličja koja su osvojena u raznim sportovima od hrvanja pa do Sandre Perković sve su to polaznici i sve su to športašice i športaši koji su obuhvaćeni razvojnim programima Hrvatski olimpijski odbora i iste koriste očito na najbolji mogući način. Tome trebamo dodati i stipendije olimpijske solidarnosti. I evo upravo prošli tjedan je potpisano novih 10 ugovora za naše najperspektivnije športašice i športaše. Uz ove razvojne programe posebno vam skrećem pozornost na programe koje se odnose na stručni rad u sportu, na programe koji obuhvaćaju trenere. Vidite iz izvješća da u 2009. godini je bilo obuhvaćeno tim programima 73 trenera. trenera. I to su svi naši vodeći treneri osim Slavena Bilića jel oni imaju i sami dovoljno novca pa ne koriste naša sredstva. Tu su još pred vama projekti vezani za Olimpijske igre u Londonu za koje mi držimo da će HRvatska imati veći broj športašica i športaša nego u Pekingu, dakle da se stvari kreću i dalje u vrlo pozitivnom smjeru. I projekt Soči dakle zimskih igara koje nas tek čekaju. Potom možete vidjeti kako funkcioniraju kontrolni mehanizmi. Hrvatski olimpijski odbor ima nekoliko stupnjeva kontrole. Ima nadzorni odbor, ima internu reviziju, ima državnu reviziju, ima komercijalnu reviziju, ima kontrolu proračunskih sredstava Ministarstva financija i u svim tim segmentima mislim da možemo biti zadovoljni nalazima koji su nam bili prezentirani. Uz to, Hrvatski olimpijski odbor je jedan od rijetkih olimpijskih odbora u Europi koji ima standard ISO 9001 i to već nekoliko godina što samo po sebi pokazuje o ozbiljnosti poslovanja unutar naše krovne sportske kuće. Što se tiče financijskih pokazatelja 2009. vidite iz izvješća da ako bi gledali u uskom knjigovodstvenom smislu mi smo ostvarili čak neki mali višak prihoda na rashodima, ali kad se gleda dinamički s obzirom što je sve trebalo plaćati kao posljedice pred olimpijske godine 2009. to znate da mi funkcioniramo na isti princip kao i država, dakle na principu da krajem godine prestaju sve aktivnosti po ranijem proračunu. Onda se stvari plaćaju u drugoj godini. Bilo je nekakvih još potraživanja koje smo morali plaćati u siječnju i veljači 2010. godine. I na kraju skrećem vam pozornost na Hrvatsku olimpijsku akademiju. Da je Hrvatska olimpijska akademija neka srednjoškolska ili visokoškolska ustanova ona bi bila jedna od najvećih u Hrvatskoj. 5200 polaznika u 2009. godini prošlo je kroz 170 programa obrazovanja. To su programi obrazovanja verificirani od našeg ministarstva tako da se upisuju u radnu knjižicu i to je veliki doprinos podizanju stručnosti ljudi koji su u športu. Sve zajedno, mi smo sa 2009. dakle i u športskom i financijskom planu zadovoljni. Naravno da nam je bilo teško kao i svima drugima, proračun nam je bio smanjen za 30 milijuna kuna, odnosno za nešto preko 20%, ali mi smo donijeli jedan program mjera koji se odnosi na štednju na svim segmentima i refokusiranju u pogledu temeljnih ciljeva koje imamo, sa svrhom da se u 2009. godini održe svi programi i sva natjecanja prema utvrđenoj dinamici i sve pripreme naših sportaša što nam je uspjelo na račun nekih drugih aktivnosti koje smo prosudili da su manje bitne u toj godini. Evo dragi zastupnice i zastupnici, ovo je ukratko Programsko i Financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu. Naravno mi smo tu da damo i dodatna obrazloženja ako bude potrebno. Hvala vam lijepo. Odbori. Ravnopravnost spolova, predsjednica odbora gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je na 35. sjednici održanoj 1. srpnja ove godine raspravljao o Programskom i Financijskom izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu. Uvodno predstavnik predlagatelja ukratko je upoznao članove i članice odbora sa sadržajem izvješća. Prošle godine u sklopu redovnog programa Hrvatski olimpijski odbor je skrbio ukupno o 84 nacionalna sportska saveza. Tijekom 2009. godine hrvatski sportaši na velikim međunarodnim natjecanjima osvojili su 720 medalja i posebno je naglašeno da bez obzira što su smanjena sredstva iz državnog proračuna da su svi programi kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini uspješno realizirani. Predstavnik predlagatelja posebno je istaknuo dio izvješća koji se odnosi na rad Komisije za skrb o ženama u sportu. U raspravi koja je uslijedila članice odbora tražile su objašnjenja za neke nejasnoće u izvješću. Postavljeno je pitanje o statusu Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica koji bi trebao služiti za pripremu svih sportaša pa i paraolimpijaca. Nadalje, upozoreno je da se humanitarnu akciju kojom su prikupljena sredstva za rehabilitaciju stradale olimpijke trebalo iskoristiti da se pomogne i ostalim sportašima, primjerice možda za osnivanje odgovarajućeg rehabilitacijskog centra koji u Republici Hrvatskoj ne postoji. Ukazano je na trend u svijetu da se olimpijski odbori i paraolimpijski odbori objedinjuju. Također je postavljeno pitanje otkuda velike razlike u realizaciji projekata poticanja sporta na lokalnoj razini u različitim lokalnim sredinama. Članice odbora tražile su i dodatne podatke o provođenju programa zdravstvene zaštite vrhunskih sportaša, obzirom na nedovoljan broj specijalista sportske medicine. Upozoreno je na potrebu reagiranja Hrvatskog olimpijskog odbora na nedopuštena ponašanja u sportu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova tražila je objašnjenje izostanka reagiranja Hrvatskog olimpijskog odbora u pojedinim slučajevima spolnog uznemiravanja te ukazala da se iz izvješća ne vidi postoji li postoji li u Hrvatskom olimpijskom odboru strategija promoviranja ravnopravnosti spolova u sportu. Predstavnik predlagatelja iznio je dodatno objašnjenja. Što se tiče financiranja lokalnog sporta Hrvatski olimpijski odbor traži partnera na razini općina, gradova i županija. Pojedine lokalne sportske zajednice nažalost služile su samo za transfer sredstava klubovima, a zakazala je njihova nadzorna funkcija. Realizacija projekata poticanja sporta na lokalnoj razini ovisi nažalost o umješnosti i sposobnosti prvenstveno tajnika lokalnih športskih zajednica te je Hrvatski olimpijski odbor za njih organizirao edukaciju o prikupljanju i realizaciji sredstava. Što se tiče Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica, on samo nosi naziv olimpijski, ali nije u ingerenciji Hrvatskog olimpijskog odbora. A što se tiče nedostatka specijalista sportske medicine Hrvatski olimpijski odbor predložit će da se u Zakonu o sportu izmijeni sporna odredba po kojoj samo liječnici sportske medicine mogu obavljati sportske preglede zbog kroničnog nedostatka istih. Članovi i članice odbora jednoglasno su zaključili da će održati sastanak sa članicama Komisije za skrb o ženama u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora na kojem bi se raspravljali najvažniji aspekti problematike promoviranja ravnopravnosti spolova i sudjelovanje žena u sportu. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora jednoglasno predlažu Hrvatskom saboru da prihvati Programsko i Financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu. Odbor za financije i državni proračun? Odbor za obitelj, mladež i šport? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Perica Bukić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče i glavni tajniče Hrvatskog olimpijskog odbora, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski olimpijski odbor je u 2009. godini i u uvjetima otežane gospodarske situacije sa smanjenim proračunom uspio pridonijeti velikom ugledu hrvatskog sporta nizom postignutih rezultata, osvojenih naslova i medalja te realizirati opsežan plan programa koji je obuhvaćao: planiranu provedbu priprema sportaša i pripreme za sudjelovanje na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, pripreme i nastup na Mediteranskim igrama u …/Ne razumije se./…, realizaciju redovitih programa nacionalnih sportskih saveza, realizaciju razvojnih programa Hrvatskog olimpijskog odbora, daljnju unapređenje zdravstvene zaštite sportaša, jačanje suradnje s lokalnim sportskim zajednicama i provođenje programa te jačanje međunarodne …/Ne razumije se./… Hrvatskog olimpijskog odbora i suradnja s međunarodnim sportskim institucijama. Iz godine u godinu se primjećuje unapređenje sustavne brige o sportu na svim razinama, od školskog sporta preko gradskih i županijskih natjecanja, do vrhunskih sportskih dostignuća. Hrvatski sportaši su u 2009. godine, kao što smo i maloprije čuli bili vrlo uspješni, osvojili ukupno 720 medalja, bitno više nego primjerice u 2008., ali treba istaknuti da ipak ta, to je bila olimpijska godina u kojoj se nisu održavala mnoga od svjetskih i europskih prvenstava, pa otud i tako velika razlika u broju osvojenih medalja u 2009. Uvrštenje na popis vrhunskih sportaša, tj. kategorizacija sportaša temelji se na odgovarajućem sportskom rezultatu ili normi koju sportaš postiže na natjecanjima koja organizira ili koja su pod ingerencijom nacionalnog sportskog saveza, ili međunarodnih sportskih saveza, koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor. što smo vidjeli iz izvješća i u 2009. godini se povećao taj broj za oko 10%, broj zaprimljenih zahtjeva, isto tako i broj izdanih rješenja. Svjedoci smo činjenice također kako je tijekom 2009. godine Hrvatski olimpijski odbor opsluživao ukupno 84 saveza, tri više nego u odnosu na 2008. godinu. Tih 84 saveza, pet ih nije koristilo planirana sredstva, ali čak 69 saveza su …/Ne razumije se./… svoj redovni program sa 90 ili više od 90%, koji podaci govore o svrhovitosti ovakvih investicija ulaganja, ali i o potrebi povećanja spomenutih sredstava. Porast izdvajanja sredstava za programe lokalnog sporta iz redovitog programa i dalje se povećava. Učinkovitost programa Hrvatskog olimpijskog odbora raste zajedno sa spremnošću sportskih zajednica na suradnju. Hrvatski olimpijski odbor surađuje izravno sa gradskim i općinskim sportskim zajednicama, kad procijeni da se na taj način povećava učinkovitost programa u lokalnoj zajednici. Svrha programa bila je stvaranje uvjeta za razvoj sporta na način da HO u suradnji sa sportskim zajednicama potiče ulaganje u nove planske i osmišljene razvojne sportske projekte za djecu i mlade u lokalnim zajednicama. Cilj je također bio pomoći sportskim zajednicama da iskoriste financijsko praćenje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, kao argument za dodatno ulaganje drugih partnera. Tijekom 2009. godine u Hrvatskom olimpijskom odboru je zaprimljeno 96 programskih zahtjeva a odabrano njih 29, od kojih se 15 odnosilo na poticanje razvojnih programa u sportskim zajednicama, dva na poticanje razvoja sporta na otocima, i 12 na poticanje razvoja sporta na ratom devastiranim područjima. To najbolje govori koliko su programi poticanja sporta na lokalnim razinama dobro osmišljeni i vođeni, a naročito se to odnosi na program pod nazivom HO projekt potpore sportu lokalne razine, te program koji je njegova prirodna nadgradnja od sportske škole do olimpijskih igara, putem kojeg se potpomažu sportske škole u kojima se odgajaju budući i promicatelji hrvatskog sporta. Ovakav sustav razvoja i skrbi vrhunskom sportašu dovodi nas do najvidljivijeg segmenta rada Hrvatskog olimpijskog odbora vrhunskog sporta. U 2009. godini Hrvatski olimpijski odbor je sufinancirao 54 velike sportske priredbe u 40 sportova, od toga 8 svjetskih prvenstava, 7 svjetskih kupova, 10 europskih prvenstava, 5 europskih kupova i 24 međunarodna međunarodna sportska natjecanja. Osim financijske potpore, Hrvatski olimpijski odbor se aktivno uključio i u pružanje organizacijske i tehničke pomoći nacionalnim sportskim savezima, u organizaciji velikih sportskih priredbi. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija počeo je primjenom 1. travnja 2007. godine za 19 sportaša i sportašica iz 12 sportova, a u 2009. godini imali smo 65 korisnika iz 21 sporta. Individualnim programom skrbi o mladima, Hrvatski olimpijski odbor već 12. godinu skrbi o očuvanju dostignute sportske kvalitete, unapređenju razvoja sporta, a posebno osiguranju stručnih, tehničkih, materijalnih i životnih uvjeta najnadarenijih sportaša kadetskog i juniorskog uzrasta. Hrvatski olimpijski odbor je u okviru individualnih programa skrbio u 2009. godini ukupno 127 sportaša iz 27 individualnih sportova. Sve pohvale radu Hrvatske olimpijske akademije, preko koje se osposobljavaju i treneri svih uzrasnih nacionalnih selekcija, i mislim da je to izuzetno važno za razvoj i budućnost sporta u Hrvatskoj. Broj sportaša, saveza i udruga, te natjecanja koja su praćena i financijski pomognuta od strane Hrvatskog olimpijskog odbora je izniman, posebno u odnosu na prihod od nešto preko …/Ne te je to također razlog da svi zajedno podržimo Hrvatski olimpijski odbor koji je i ove godine usprkos izuzetno teškim vremenima pomogao funkcioniranje hrvatskog sporta. Naravno da se nadamo da će financijske mogućnosti ulaganja u sport u skoroj budućnosti biti još i veće, sukladno potrebama sportskih saveza i sportaša, ali isto tako i našim željama za još više sportskih uspjeha. Hvala lijepo. Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus U ime kluba HNS-a, HSU-a najavljujem da ćemo podržati ovaj prijedlog izvješća, odnosno programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu, prije svega zbog toga što ono vrlo realno prikazuje stanje u hrvatskom olimpijskom prostoru i korektno, prema jednoj metodologiji na koju smo već navikli u Hrvatskom saboru izvješćuje o onome što su uspjeli napraviti u protekloj godini. Kad kažem što su uspjeli, siguran sam da se to što su činili unekoliko razlikovalo od onoga što su htjeli učiniti, jer recesijska vremena između ostaloga pogađaju i sport, i to dvostruko. Pogađaju zbog toga što se sponzorska sredstva smanjuju, a s druge strane i zbog toga što su sredstva namijenjena za ovu vrstu djelatnosti u svim javnim budžetima obično manja. Toga ćemo biti svjesni osobito koncem ove godine, sada kad županije, općine i gradovi donose rebalanse svojih proračuna, i kada se redovito među stavkama koje trpe ozbiljna kresanja zbog nerealnog planiranja, prije svega zahvaljujući naputku Ministarstva financija koje je reklo da ove godine planiraju prihode veće za 0,5% u odnosu na 2009. zapravo dolazi do toga da bitno pate dakle sve društvene djelatnosti, a onda ako je moguće među njima i sport. To je jedan dio ove naše priče o sportu u Hrvatskoj, o kojemu sam govorio i prošle godine, i sad ću ponoviti, jer mislim da Hrvatski olimpijski odbor se u tom smislu nije postavio dovoljno odlučno, rekao bih na neki način da je izostala jedna agresivnija politika u tom smjeru, a to je način na koji se dijele i koriste sredstva za športove na regionalnoj razini, odnosno na razini županija, općina i gradova, jer vi znadete vrlo dobro, kao što znademo i mi da je to zapravo prostor jednoga voluntarizma, gdje ima jako malo sustava, i gdje relativno mali broj zajednica športskih udruga ima čvrste, dugoročne definirane kriterije u rasporedu sredstava, ali jednako tako i kontrolne mehanizme o iskorištenju tih sredstava. Neke imaju i čast im svaka, međutim u mnogim općinama i gradovima financijska sredstva namijenjena športu, a nemojmo se zavaravati sva sredstva koja odlaze na šport od općine i grada na koncu se reflektiraju na našu potenciju u olimpijskome nastupu, zapravo katkad služe tek za kupovanje lokalne naklonosti, pokriće određenih političkih preferenca, kontrolu ovog ili onog kluba, interferiranje u prostor gdje se kreću mladi jer je to politički kurentna roba, a da iza toga zapravo ne stoji stvaran sustav i dugoročno poticanje razvoja određenih sportova, odnosno klubova koji ih nose na lokalnoj razini. Jer kad govorimo o HOO-u i olimpijskim športovima mi zapravo govorimo o krovu naše kuće, naše sportske kuće koja ima nekoliko katova. katova. I HOO je ono što se iz najudaljenijega vidi. Dakle, krov koji je lijep, čvrst, dobro, pametno napravljen i koji se održava kako treba osobito posljednjih godina. Međutim, stanje u onim donjim katovima Hrvatske športske kuće nije baš najbolje upravo zbog ovoga što se sve događa na lokalnoj razini, a naravno da je zasjenjeno i cirkusom u pojedinim sportovima koji se, htjeli mi to ili ne, održava na vjerodostojnost rada mnogih djelatnika u športu koji ni blizu toj krivici nisu, a bitno ispaštaju zapravo to što pojedinci zbog ovog ili onog svog vlastitog interesa oblate ili stave u sjenu zapravo mnoge poštene i časne ljude koji, nemojmo ni to zaboraviti, u većini slučajeva svoj rad u športu nikad ne naplaćuju. Velika većina ljudi koji rade s našom djecom, koji rade na pomladcima, ali koji rade i hrpu drugih stvari koje opslužuju sportske klubove rade zapravo besplatno, rade iz velike ljubavi i želje da se u njihovome mjestu, u njihovoj općini, u njihovom gradu odvija dobar sportski program, da je što manje djece na cesti, a što više na sportskim terenima. Da taj oblik organiziranog slobodnog vremena uzme što više maha i da se naravno regrutira što je moguće više uspješnih uspješnih sportaša što je ako je moguće u bolje klubove, odnosno u više rangove natjecanja i onda dođemo do tog našeg krova kojega zovemo HOO-om. Volio bih, Volio bih, iskreno govoreći, dakle da HOO stavi malo nogu u vrata ove situacije i otvori tu priču i na neki način inicira jedno sustavno, dugoročno i rekao bih korektno odnošenje lokalne samouprave prema športu. ako se to dugoročno ne ostvari onda ćemo i dalje zapravo dobivati olimpijske natjecatelje i vrhunske sportaše uglavnom zahvaljujući naporima njihovih roditelja, njihovom talentu i njihovom vlastitom upornosti, a ne zapravo kao produktu jednoga koji funkcionira od najnižih razina pa naviše. Kažu ljudi da Hrvatska obzirom na svoju veličinu i broj stanovnika ima vrhunske sportske rezultate. Možda tu ima zapravo i tepanja samima sebi jer ima još nekih europskih zemalja koje nisu velike koje također ostvaruju vrhunske sportske rezultate, a to zapravo ne znači ništa. Ne znači ništa ni veličina, uvijek znače samo rezultati. I svima nam je drago kada olimpijci bez obzira radilo se o tzv. "običnim" ili paraolimpijcima vraćaju se u Hrvatsku sa odličjima, uvijek smo ponosni na njih, ali malokad se pitamo što stoji iza toga truda koji je doveo do tih medalja, što stoji iza tih napora i tolikih godina odricanja i rada i da li mi uopće sudjelujemo u tome na način kako je to predvidio i zakon, kako je to predvidio sustav ili se mnogo toga odvija zapravo prije svega zahvaljujući velikom naporu pojedinaca, ljudi dobre volje, a premalo sustavne potpore i sustavnoga činjenja. … /Upadica se ne razumije./… Kako gdje kolega Bagariću, nažalost nije to uvijek i svugdje dobro harmonizirano. U svakome slučaju držimo da HOO unatoč poteškoćama unatoč poteškoćama u nekim čak i olimpijskim športovima dobro radi svoj posao, da on kao struktura koju vodi tim iskusnih profesionalaca i već prekaljenih ljudi na čitavom nizu najvećih najvećih svjetskih sportskih takmičenja, dakle da ostvaruju dobre rezultate ukupno i da Hrvatska olimpijska obitelj dolazi pred ovaj Sabor svake godine sa dobrim i korektnim izvješćima. Mi bi željeli naravno da su rezultati još bolji, još uspješniji, ali smo isto tako svjesni da oni prije svega ovise o sustavnoj potpori i o tome koliko sredstava ima na raspolaganju Hrvatska olimpijska obitelj. Neke improvizacije koje se događaju u međuvremenu pogotovo ono u zadnji čas prije organiziranja velikih sportskih natjecanja nisu dobre i bilo bi bolje da su one dio strateškog promišljanja razvoja hrvatskog športa pa i interesa strateških interesa hrvatskoga športa u organizaciji, domaćinstvu i dakle provođenju velikih sportskih projekata jer imamo neka iskustva koja su ostavila iza sebe velike objekte, a nisu ostavila zapravo sustav njihova korištenja i eksploatacije i dobrog dobrog gospodarenja. Ali u svakom slučaju to nema veze s HOO-om, on u svom djelokrugu rada radi posao dobro. Utoliko ponavljam klub HNS-HSU-a podržava ovo izvješće. Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče HOO-a, gospodine glavni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Mi u klubu HSS-a podržavamo ovo programsko-financijsko izvješće jer smatramo da je na stručan i sadržajno potpun način obuhvatilo djelovanje HOO-a i detaljno analiziralo postignuća i aktivnosti u hrvatskom športu. U izvješću se ističe da je HOO u 2009. godini u uvjetima otežane gospodarske situacije uspio realizirati opsežan plan programa koji je obuhvaćao planiranu provedbu priprema športaša i organizacijske pripreme za sudjelovanje na Zimskim olimpijskim igrama, pripreme i nastup na Mediteranskim igrama, posebno bitnu realizaciju redovnih programa nacionalnih športskih saveza, realizaciju razvojnih programa HOO-a i daljnje unapređenje zdravstvene zaštite sportaša kao i jačanje suradnje s lokalnim športskim zajednicama i provođenje programa što smatramo izuzetno važnim. Pozdravljamo uložene napore Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalne zajednice u području stvaranja uvjeta za razvoj športa posebno onog dijela koji se odnosi na djecu i mlade. Svrha tog programa je stvaranje uvjeta za razvoj športa na način da Hrvatski olimpijski odbor u radnji sa športskim zajednicama potiče ulaganja u nove planski osmišljene razvojne športske projekte za djecu i mlade u lokalnim zajednicama. Ideja je potaknuti ulaganja u šport na način da se svaki odobreni športski projekt sufinancira iz različitih izvora a cilj je bio pomoći športskim zajednicama da iskoriste financijsko praćenje od strane Hrvatskog Hrvatskog olimpijskog odbora kao argument za dodatno ulaganje drugih partnera i pomoći športskim zajednicama da postanu vjerodostojni i aktivni kreatori športske politike na području za koja su nadležni. Pri tom je istaknuto da je tijekom 2009. godine u Hrvatskom olimpijskom odboru zaprimljeno 96 programskih zahtjeva, a odobreno 29, od kojih se 15 odnosilo na poticanje razvojnih programa u športskim zajednicama, dva za poticanje razvoja športa na otocima i 12 na poticanje razvoja športa na ratom devastiranim područjima. U Izvješću nije istaknut podatak o razlozima odbijanja većine zahtjeva ali je u svakom slučaju broj zaprimljenih zahtjeva pozitivan pokazatelj u smislu da se za programima poticanja športa na lokalnoj razini pokazuje veliki interes pa bi možda trebalo poduzeti i dodatne napore kako Hrvatski olimpijski odbor tako i lokalne jedinice kako bi se u što većem broju upućenih zahtjeva moglo izaći u susret. Veliki doprinos u programu školovanja športskih djelatnika, sudaca, trenera dala je olimpijska akademija koja osigurava stručno osposobljavanje edukaciju športskih djelatnika koje uspješno svoje znanje prenose na mlađe športaše. Osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova za potrebe športa realizirano je u suradnji s međunarodnim športskim savezima, međunarodnim športskim asocijacijama pojedinih športova, obrazovnih ustanova te Hrvatskom vojskom. Program je ostvarivan izobrazbom sudaca međunarodne kategorije, tečajevima, seminarima, savjetovanjima i međunarodnim stručnim skupovima. Mi posebno ističemo i podupiremo rad i djelovanje Hrvatske olimpijske akademije koja je svojim planom ostvarila i realizirala podržavajući se programskih načela i programskih zahtjeva u cijelosti Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ovdje moram posebno zahvaliti i dati podršku modelu rada Hrvatskog olimpijskog odbora na uvažavanju tzv. malih sportova, posebno potporu dajemo u ime Hrvatskog streljačkog saveza jer bez razumijevanja Hrvatskog olimpijskog odbora izostali bi brojni izvrsni rezultati ali zahvaljujući upravo potpori Hrvatskog olimpijskog odbora Hrvatsko streljaštvo danas spada među najtrofejnije Hrvatske sportove što jasno samo ne bi moglo ostvariti i postići ove rezultate. U financijskom dijelu izvješća utvrđeno je da ukupno ostvareni prihodi u 2009. godini iznose preko 120 milijuna kuna, sredstva državnog proračuna ostvarena su u iznosu od 106 milijuna kuna i čine više od 88% od ukupno ostvarenih prihoda. U Izvješću su detaljno izneseni podaci o realizaciji po programima i po kontima utvrđenih više prihoda za 2009. godinu koji proizlazi iz nepodmirenih obaveza koji se odnose na transfere sredstava prema nacionalnim plaće radnika, naknade za trenere i športske stipendije, kategoriziranim športašima a što je najvećim dijelom podmireno u siječnju 2010. godine. Klub zastupnika HSS-a uz već istaknutu podršku ovom Izvješću koristi priliku da uputi čestitku na radu i djelovanju Hrvatskom olimpijskom odboru jer pozitivni rezultat i športski uspjesi nisu izostali unatoč financijskim poteškoćama i kako znamo reći ovoj kriznoj 2009. ali i ovoj. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Danijel Srb. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Olimpijskog komiteta, gospodine tajniče. Prije svega želim reći da podržavam ovo izvješće jer smatram da Hrvatski olimpijski odbor radi sustavno i dobro u jednom inače dosta problematičnom dijelu posla, organiziranja svih sportova u jednoj olimpijskoj zajednici, što inače samo po sebi prilično stohastičan jedan proces koji se dosta dobro kontrolira i usmjerava i vide se rezultati. Ono što je možda ovo prilika za razgovor uopće o stanju u Hrvatskom sportu i moram reći da mi je žao što ovdje nema prisutnih predstavnika Ministarstva znanosti, prosvjete i športa jer nekako oni uvijek nedostaju kada se radi o ovom konkretnom izvješću a ne može sam Olimpijski odbor rješavati sve probleme u društvu vezane uz sport u Hrvatskoj, nego jedan dio odgovornosti svakako spada i na Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa i oni trebaju prepoznati probleme i rješavati ih. U tom smislu mi je žao što danas nisu ovdje. Ono što je primjetno u Hrvatskom sportu praktično od prvih olimpijskih igara, od Hrvatske samostalnosti iz Barcelone, do ovih promjena sportova u kojima Hrvatska osvaja olimpijske medalje, dakle tenis i košarka u Barceloni, Barceloni, na posljednjim olimpijskim igrama atletika, streljaštvo, tae kwon do, gimnastika, dakle bitno drugačija je struktura sportova u kojima Hrvatska osvaja medalje. Naravno ja bih čak napomenuo da je očito da ovi sportovi koji nisu sportske igre su sustavno bolje organizirani zahvaljujući po po najvećoj mjeri Hrvatskom olimpijskom odboru. oNo što nedostaje zapravo u Hrvatskoj kada je u pitanju sam sport je pitanje kako povećati broj mladih ljudi koji se bave sportom, koji su dijelovi pučanstva u Hrvatskoj gotovo onemogućeni u tome, prije svega tu mislim na veliki broj mladih ljudi koji žive na selima, relativno udaljeni od gradskih sredina, ograničenih zbog materijalnih prilika, najčešće samo na nogomet što ograničava i jedno područje obuhvata talentiranih mladih ljudi za bavljenje sportom, a s druge strane oni su objektivno u tome uskraćeni. Prošlogodišnje ukidanje besplatnog prijevoza za učenike srednjih škola i tu je imalo jedno dodatno negativan efekt. Mislimo da to isto tako treba prepoznati Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa kao jedan problem kome se treba posvetiti. Naravno postoji veza između broja osvojenih medalja, bruto društvenog proizvoda neke zemlje, govorim o olimpijskim medaljama. Mi smo imali u prošloj godini kroz ovo Izvješće Olimpijskog odbora vidljiv pad prihoda. On je naravno posljedica recesija, ali je on dosta velik u prihodima prihodima Olimpijskog odbora. Sreća je što je Olimpijski odbor uspio i s tako smanjenim prihodima ispuniti sve glavne ciljeve. Naravno prenijelo se to i na nacionalne sportske saveze koji su isto tako se našli u dosta teškoj situaciji. U konačnici i vi ste to najavili još prošle godine vidjevši zapravo da da se pred vratima našim nalazi gospodarska kriza koja će ostaviti velike posljedice i u sportu. Ja moram reći da sam osobno neobično kritičan kad je u pitanju medijsko praćenje sporta u Hrvatskoj. Ono se svodi odviše često na previše prostora stranim nogometnim ligama. Najveći dnevni časopisi se gotovo isključivo njima bave, a ne hrvatskim olimpijcima, osvajačima hrvatskih olimpijskih medalja. Oni su iznimno slabo zastupljeni u hrvatskim tiskovinama. I upravo zbog toga i podupirem nedavno iznesenu ideju o tome da Hrvatski olimpijski odbor se angažira na osnivanju jednog tv kanala koji bi pratio upravo ove sportove. To bi bilo za popularizaciju sporta u Hrvatskoj iznimno značajno i to apsolutno podupirem. Ono što je još potrebno zapravo riješiti u sportu pitanje je položaja studenata sportaša. Dakle, uvođenje Bolonjskog procesa imalo je ozbiljne možda pozitivne efekte u samom procesu studiranja, ali iznimno negativne kada su u pitanju studenti sportaši i njihova mogućnost da izbore svoje pozicije u izbornim vrstama obzirom na obveze koje slijede iz tog procesa. na žalost posljedica je i jedne takve situacije da mnogi sportaši iznimno talentirani traže izlaz u odlasku prije svega u Sjedinjene Američke Države na njihova sveučilišta koja imaju organiziranu mogućnost i i bavljenja vrhunskim sportom i redovnog pohađanja nastave na fakultetima. Kod nas naravno nitko ne može zamjeriti niti profesorima na fakultetima niti izbornicima što svaki postavljaju svoje uvjete. Ali oni su Ne može se jedan student istovremeno pojaviti i na kolokviju i na pripremama izborne vrste. Dakle, mora birati ili će na europsko prvenstvo ili će položiti ispit. Dakle, to je jedna dosta neugodna situacija koju hrvatsko društvo mora razriješiti. U konačnici hrvatsko društvo mora definirati što zapravo mi od sporta želimo, što smo kao društvo spremni osim sredstava za sport koja moraju biti veća. Na žalost previše toga se svodi na osiguravanje određenih sredstava za rad Hrvatskog olimpijskog odbora i prepuštanje Hrvatskom olimpijskom odboru da se bavi cijelim segmentom sporta, a objektivno Hrvatski olimpijski odbor ne može mijenjati primjerice organizaciju rada na hrvatskim sveučilištima. Može ukazati na probleme, može inzistirati da se određeni problemi riješe. Ali ako je to inzistiranje ukazivanje onda se to relativno sporo rješava što nije dobro. Dakle, u tom smislu primjećujem da se u nedovoljnoj mjeri prepoznaju ti problemi problemi sporta koji objektivno postoje. Dakle, ne traži se tu naravno nikakvih posebnih popusta. Sve su to iznimno vrijedni ljudi koji se iznimno trude ispuniti svoje obveze kako na fakultetu tako i u sportu. Ali jednostavno fizički je nemoguće biti u isto vrijeme na dva mjesta. I zbog toga se i događa da gubimo i određeni broj studenata koji su dobri sportaši. Neki od njih iznimno perspektivni, bliski u samim europskim i svjetskim vrhovima. Na žalost u situaciji da biraju između napuštanja akademske karijere ili sporta odlučuju se napustiti sport, baviti se akademskom karijerom što uopće nije za zamjeriti. Dakle, to je jedno logično rješenje ali hrvatski sport time gubi. To trebamo prepoznati i trebamo biti svjesni toga da je ulog jednog sportaša koji ide prema samom svjetskom vrhu posebice u ovim sportovima u kojima nema iznimne zarade, a to su oni koji su nama donijeli svih 5 olimpijskih medalja na posljednjim Olimpijskim igrama. Zapravo njihov ulog je gotovo cijeli život, život u tom smislu što moraju žrtvovati i svoje školovanje kako bi došli do vrhunskog sportskog rezultata. Tu treba u našem društvu taj problem prepoznati i napraviti određene promjene kako bi se upravo takvim ljudima to omogućilo. Evo imamo sad slučaj iznimno darovite hrvatske bacačice diska. Ona isto tako mora imati dakle svoj obrazovni put koji će osigurati njoj i nakon završene sportske karijere posao koji voli raditi, koji može raditi, koji bi bio po njenim željama. Dakle, posebno je to osjetljivo područje u onim sportovima u kojima se ne može od sporta živjeti. Kada je u pitanju financiranje sponzorsko onda moram reći da je meni neobično drago kada na vašu preporuku određeni sponzori ulaze u neke nacionalne sportske saveze ili pomažu određenim sportašima. To je ipak jedna dosta već visoka razina organiziranosti u trošenju tih sredstava. Ali ima situacija u kojima se zapravo sponzorska sredstva usmjeravaju prema nekim drugim preferencijama izvan utjecaja Hrvatskog olimpijskog odbora što nije dobro. Kada je u pitanju ovo posljednje smanjenje prihoda kojima je raspolagao Hrvatski olimpijski odbor u posljednjoj godini ono se naravno osjetilo dosta snažno u nacionalnim sportskim savezima. Svi su to shvatili kao jednu realnost, ali isto tako treba vodit računa da u toj raspodjeli, preraspodjeli raspoloživih sredstava ima onih koji su u modelu preraspodjele bili više ili manje zakinuti i treba to na određeni način izbalansirati kako nitko u cijelom tom sustavu ne bi bio oštećen. Stoga, samo da zaključim jedna rečenica. Podržat ću ovo izvješće sa željom da hrvatski sport u sljedeće dvije godine do Olimpijskih igara poluči onaj objektivni maksimum. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospođa zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjendiče. Pa kolega Srb, evo kroz svoju repliku bih u stvari htjela na neki način podvući neke od problema koje ste vi naznačili u svom izlaganju, a htjela bih u stvari se i pridružiti vašem žaljenju, a ja bih rekla i kritici što danas ovdje nema nikoga ispred nadležnog ministarstva. Mislim da bi trebali biti. U onom dijelu u kojem ste govorili o o neravnopravnosti u bavljenju u mogućnostima bavljenja sportom spominjali ste odnos seoskih sredina u odnosu na veće gradove. Ali ja bih tu rekla i tu mi se čini da je posebno bi trebalo ići na teret ili na dušu nadležnog ministarstva, a to je problematika organizirane sportske aktivnosti u okviru škola. Bez obzira da li su škole u seoskim sredinama ili u gradovima. Naime, u jednoj općoj besparici i trci za novcem dese se i apsurdni slučajevi, pa tako ima jedan primjer jedne škole u Zagrebu gdje djeca iz nižih razreda osnovne škole moraju ujutro dolaziti prije 7 sati negdje oko 6,30 počinje škola zato što ravnatelj te škole iza 17 sati iznajmljuje školsku dvoranu, jer nema novaca jer na taj način škola dolazi do novaca. I iza 17 sati ta školska dvorana je zatvorena za djecu koja pohađaju tu školu. I tu mi se čini da bi trebalo neke stvari promijeniti. I drugo, u onom dijelu gdje ste govorili o tretiranju sportova u medijima, ja mislim da mi tu moramo posebno biti kritični upravo prema našim javnim medijima prvenstveno kada govorimo o HRT-i jer ja imam osjećaj ne znam da li se vama čini, ali kada upalite televiziju ispada da na ovom svijetu postoji jedino i samo nogomet. A svi ostali sportovi su puno premalo zastupljeni u emisijama u sportskim emisijama. Neću spominjati ženski nogomet. Ali tu mi se čini da se možda može nekakvom politikom zajedničkom koordinacijom mnogi koji se bave problematikom sporta u HRvatskoj i u tom dijelu načiniti određeni pomaci. Hvala. Poštovana kolegice Sobol kad je u pitanju sport posebice u osnovnim školama, moram reći da sam prilično kritičan na način rada velikog broja profesora koji se bave tjelesnim zdravstvenim odgojem u školama u smislu prepoznavanja i talenata i veze njihove s cijelim sportskim sustavom. Dakle, to je jedan sustav koji je izoliran od sportova u prevelikoj mjeri i moram reći da postoji i dosta velika razina nezainteresiranosti profesora tjelovježbe u HRvatskoj za talente koji koji prolaze kroz školu i trebali bi biti u tom sportskom smislu prepoznati, trebalo bi ih se posavjetovati koji bi sportovi za njih bili optimalni, koji su im na raspolaganju, čime bi se mogli baviti u kojima bi mogli postići odgovarajuće rezultate. Mislim da tu ta veza nije dovoljno dobro uspostavljena odnosno možda nije dobro organiziran cijeli sustav tjelovježbe u osnovnim pa i srednjim školama. Što se tiče praćenja po medijima kada je u pitanju javna televizija ja mogu reći da sam u malo čemu zadovoljan kada je u pitanju javna televizija. Ali kada je ovo u pitanju bitno sam manje nezadovoljan nego u nekim drugim segmentima djelovanja javne televizije. Imao samo priliku jednom revoltiran upravo takvom jednom situacijom uputiti njima jedan prigovor i moram reći da se reagiralo i primijeti se promjena na bolje što inače za jednu takvu instituciju dosta rijetka situacija. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Nema ga. Gospođa zastupnica Romana Jerković, također. Završni osvrt, predsjednik Hrvatski olimpijski odbora gospodin Zlatko Mateša. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ja vam se prije svega zahvaljujem vašim raspravama. Bilo je tu izrečeno puno toga što nama stvara neke obveze za iduća izvješća i za budućnost. Ono u čemu bi vas zamolio za pomoć jest prije svega da ne izgubimo ni u ovakvim uvjetima krize taj tempo na tim razvojnim programima. Mi danas u razvojnim programima imamo 390 sportašica i sportaša i preko 35 sportova. Sve što vi vidite sve što pročitate ta od juda, hrvanja, boksa, svih tih medijski zanemarenih sportova, sva ta odličja, svi su to iz naših programa. Sve te mlade ljude financira građani građani i građanke ove zemlje preko proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Prema tome, iduće godine mi ćemo vam dati i uz izvješće i spisak da vidite o kojem broju sportašica i sportaša se radi, o kojim dobnim i sportskim strukturama iz kojih oni dolaze. Druga stvar koju apsolutno dijelim sa uvaženim zastupnikom Srbom a to je pitanje i gospođom zastupnicom, pitanje medijske zastupljenosti sportova i ravnopravnosti na neki način. Mi tome nismo uspjeli do sada doskočiti, nismo uspjeli naći mehanizme koji bi jamčili da možete jednu Snježanu Pejičić ili Martinu Zupčić viditi u redovnom natjecanju u hrvatskom prvenstvu osim možda u Plesu za zvijezdama ako slučajno upadne. Mi ćemo ići na koncesiju za sportsku televiziju upravo iz razloga da bi osigurali medijsku pristupačnost domaćeg sporta. I tu isto vas molim za vašu podršku. Na posljetku, naravno teško je govoriti o svim aspektima ono što je rečeno. Ono što je stvarno bitno je tu izrečeno a odnosi se na visoko školstvo i školovanje sportašica i sportaša. Primjerice naši vrhunski skijaši izbivaju iz zemlje oko 210, 220 dana godišnje. Svi žele studirati, svi hoće studirati, svi mogu studirati, ali na kraju ne mogu ne mogu zbog tehničkih stvari, Bolonje, ne mogu zbog mogućnosti koja ne prepoznaje e-learning, distance learning i sve ono što je danas na neki način zakonitost u drugim zemljama. I mi smo poduzeli sve korake koji su u našoj moći da se ta situacija promjeni. Imamo naznake da će neki fakulteti već praktički u sljedeći mjesec i pol donijeti svoje odluke kojima bi prepoznali status vrhunskih sportaša u tom smislu studija i režima studija, što bi njima omogućilo da mi i oni provedu što je zaključak Međunarodnog olimpijskog odbora kao naše krovne asocijacije to su tzv. dvojne karijere. Paralelno i vrhunska sportska karijera ali isto tako i akademska. I tu vas molim da na vrijem kada dođe pred vas i zakoni koji se odnose na visoko školstvo da nam date podršku i da to za vrhunske sportaše uđe u te zakone da im bude omogućena i ta ravnopravnost. Ja znam da je većina vas angažirana raznim dobrovoljnim sportskim projektima i hvala vam i na tome. I hvala vam na ovoj podršci koju smo dobili. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.